jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 185 narodni poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika

a s obzirom na to da na predloge zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o predlozima zakona u celini.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o kulturi, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje - Predlog zakona o izmeni Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaključujem glasanje: ukupno – 187, za – 187.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti.Treća tačka dnevnog reda.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih sporazuma i ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje - Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi Broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metode administrativne saradnje iz člana 14. st 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini

187.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Dame i gospodo, pre zaključivanja sednice dozvolite mi da kažem da je ovo naša poslednja sednica u julu, pošto je 3. avgusta godinu dana od konstituisanja ovog novog saziva Narodne skupštine, moram da vas obavestim da je u tom periodu održano 38 sednica Narodne skupštine, da smo zasedali ukupno 90 radnih 90 radnih dana, da je usvojeno 155 zakona i 106 ostalih akata, znači, ukupno 261 odluka, odnosno akt Narodne skupštine Republike Srbije.Shodno Srbije.Shodno tome, želim samo još da vas podsetim da je u stvari aktivnost Narodne skupštine započela konstituisanjem, odnosno izborom rukovodstva, a to je bilo 24. oktobra. To je praktično još kraći rok od godinu godinu dana, to je devet meseci.Imajući sve to u vidu, mislim da smo obavili dobar posao za državu Srbiju, za naše građane i ja želim na tome da vam čestitam. Mrkonjić je govorio čestitam. Mrkonjić je govorio ranije – pre roka, ali mi smo sada zaista u roku… Svi akti koji čekaju na usvajanje u Skupštini, više tih akata nema. Mi smo sve što je došlo usvojili.Shodno tome, zakazaću sledeću sednicu kada se sakupi dovoljan broj zakona. To će biti naravno u drugoj polovini

morati da radi i u ovom vremenu. Mi već u ponedeljak imamo sastanak na koji će doći i predsednik Republike Aleksandar Vučić sa radnom grupom opozicije koja ne želi učešće stranaca u dijalogu. Nastavljamo sa radom. Da napomenem, tu je i

Očekujemo posete predsednika parlamenata Švedske i Slovenije, Slovenija koja je predsedavajuća EU u narednom periodu.Shodno tome, želim da zahvalim svima na jednom zaista ogromnom trudu i radu koji smo uložili.Pošto smo obavili razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, zaključujem sednicu Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu. Hvala vam. Hvala